Zahvaljujem državnom tajniku na odgovoru. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Anki Mrak Taritaš. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite.

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 378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

Pozivam predstavnika predlagatelja, državnog tajnika ministarstva turizma, gospodina Tončija Glavinu da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. Izvolite, gospodine državni tajniče.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog Sabora, uvaženi saborski zastupnici, dobra vam večer. Nacrt konačnog prijedloga Zakona izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti uređuje se način i uvjeti po kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti. Osnovna pitanja koja se predlažu urediti konačnim prijedlogom Zakona a u odnosu na važeći Zakon su sljedeća, prva vrlo važna točka je usklađivanje standarda objekata za iznajmljivače koji su ishodili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od 1. rujna 2007. godine sukladno sukladno tada važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sa sada važećim istoimenim Pravilnikom čime bi se ujednačio standard objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Također, sastavni dio je usklađivanje standarda propisuje se kao mogućnost a ne obaveza za iznajmljivače jer se iznajmljivaču koji neće htjeti podnijeti Zahtjev za usklađivanje iz razloga što nemaju ili ne žele uložiti dodatna sredstava u uređenje objekta radi podizanja standarda ili objekt možda nema prostornih mogućnosti za podizanje standarda, omogućuje se nastavak pružanja ugostiteljskih usluga bez prava na korištenje oznake za kategoriju zvjezdice. Nadalje, davanje mogućnosti obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pored specijalnih bolnicama i lječilištima i drugim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljanju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita. Zatim, uređenje nove vrste objekata u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, objekt za robinzonski smještaj. Nadalje, davanje ovlaštenju ministru turizma da Pravilnikom propiše posebne standarde za objekte u domaćinstvu i obiteljskom poljoprivrednom domaćinstvu, čime će se postići raznolikost smještajne ponude prilagođene potrebama i interesima pojedinih skupina gostiju. Zatim, rješavanje problema smještaja sezonskih i terenskih radnika, radi obavljanja poslova na način da se isto neće smatrati pružanjem ugostiteljske usluge smještaja ukoliko koriste vlastite prostorije odnosno na takav se smještaj neće primjenjivati Odredbe ovog Zakona. Nadalje, ugostiteljskom djelatnošću neće se smatrati organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa, koje u vlastitim objektima objektima organiziraju ustanove kulture, udruge ili druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje Ministarstva nadležnog za kulturu. Zatim, učinkovitija primjena u praksi odredbe a koja presumira da se radi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kada vlasnici u svojim nekretninama omoguće boravak više od 15 osoba koji nisu članovi njihove uže obitelji u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna. Zatim, omogućavanje da se na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu pružati usluge i za više od 80 osoba odnosno izdatnika radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija najviše 10 puta tijekom kalendarske godine, uz prijavu mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije a što je na određen način predlagano i od strane pružatelja takve usluge. Nadalje, davanje ovlasti nadzora nad zabranom kampiranja izvan kampova i prostora određenih za kampiranje izvan kampova i komunalnim redarima. I uvođenje uvažavanja postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga, počiniteljima prekršaja primjenom načela oportuniteta, dakle, propisivanjem mogućnosti da se bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru. Zatim, u odnosu na tekst prijedloga Zakona koji je prošao prvo čitanje ovdje u Hrvatskom saboru, tekstu konačnog prijedloga Zakona nastale su izvjesne razlike, kao posljedica uvažavanja stajališta iznesenog u raspravi u Hrvatskom Hrvatskom saboru i njegovim radnim tijelima tijekom prvog čitanja kao izmjene učinjene od strane predlagatelja. Ovom prilikom bi se uistinu zahvalio svim saborskim zastupnicima koji su sudjelovali u vrlo konstruktivnoj raspravi na prvom čitanju, koji su nam dali određene prijedloge i komentare koji smo u velikoj većini uvažili u ovom Zakonu. Dakle, prihvaćeni su prijedlozi zastupnika Antona Klimana u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i zastupnice Anke Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Građansko liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika u Hrvatskom saboru, a vezano je uz prijedlog brisanja odredbe članka 33., važećeg Zakona u članku 8., konačnog prijedloga Zakona, iz razloga što bi brisanje te odredbe iz Zakona, moglo dovesti do povećanja zlouporabe i nelegalnog iznajmljivanja stanova, apartmana i kuća za odmor, na način da je ista, nešto izmijenjenog izričaja, uređena u članku 8., sada konačnog prijedloga Zakona. Također su prihvaćene primjedbe zastupnice Anke Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Građansko liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika u Hrvatskom saboru, te zastupnika Mladena Mađera, Domagoja Mikulića, Mire Bulja, Ivana Lovrinovića, Ante Babića, vezano uz ograničenja u pružanju ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja utječe na razvoj ruralnog turizma, na način da se predlaže na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu iznimno pružati usluge i za više od 80 osoba izletnika radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija, najviše 10 puta tijekom kalendarske godine, a ne kao u važećem Zakonu, je najviše 5. Izmjenom odredbe članka 13., kojim se mijenjao članak 39., stavak 3., važećeg Zakona, na predloženi način očekuju se daljnji poticaji razvoju turizma na ruralnom području i veći plasman domaćih proizvoda u ugostiteljstvu prilagođen sve raznolikijem očekivanju i potrebama turista. Nadalje, predlagatelj je dopunio članak 17., konačnog prijedloga Zakona, kojim se mijenjaju i dopunjuju odredbe članka 44., tako da Žalba protiv Rješenja, ne odgađa izvršenje Rješenja kojim turistički inspektor u slučaju da u prethodno ostavljenom roku ne budu otklonjeni nedostaci i nepravilnosti utvrđeni u inspekcijskom nadzoru, zabranjuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti ugostiteljskom objektu, odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu, a u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, dok se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, ne otklone. Ovom dopunom, u biti se, otklanja dosadašnja mogućnost odugovlačenja postupka i ne postupanje po Rješenju, podnošenjem Žalbe. Također, predlagatelj je dodavanjem novog članka 15., u konačni prijedlog Zakona kojim se dopunjuje članak 42., dao ovlast nadzora nad zabranom kampiranja izvan kampova i prostora određeni za kampiranje izvan kampova i komunalnim redarima, čime će biti omogućen učinkovitiji nadzor nelegalnog kampiranja. Dakle, sve su ove izmjene zakona predlažu u cilju razvoja i jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma. za provedbu zakona, nije potrebno osigurati dodatna sredstva niti u državnom proračunu niti u proračunima jedinice lokalne samouprave. Tako da prijedlog je naš u ovom uvaženom Domu da prihvati ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštivanom državnom tajniku, gospodinu Glavini, mi imamo nekoliko replika, poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, pomoćnice sa suradnicom. Jedno lokalno pitanje iz Splita, koje me zanima, a to je na koji način će se provoditi sami postupak rekategorizacije privatnog smještaja. Znamo da u Splitu imamo veliki broj i soba i apartmana za odmor, koji možda neće ispuniti ove nove uvjete za kvadraturu soba, a posebice kada govorimo o Splitu, moramo spomenuti i veliki taj broj soba i apartmana u samoj staroj gradskoj jezgri gdje je proširenje modula i soba je gotovo nemoguće. Pa me zanima, hoće li njima zbog toga biti onemogućeno pružanje usluga smještaja? Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bačiću, odgovor državni tajnik Glavina, izvolite. tako da uistinu daje priliku svim iznajmljivačima da se prilagode i da imaju dovoljno vremena, da taj cijeli proces završe. A što se tiče rekategorizacije u sredinama povijesnim jezgrama ili povijesnim gradovima i tome slično, tu zakonodavac je predvidio određen iznimke, tako ukoliko dođe do nekakvih probleme što se tiče kvadrature ili prostornih ograničenja, da oni u tim područjima apsolutno ne mogu utjecati na tu tzv. prekategorizaciju. Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. Sljedeća replika poštovani kolega Domagoj Mikulić, izvolite. **Mikulić, Domagoj (HDZ)** Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima. Drago mi je vidjeti kako kako ste uvažili primjedbe iz prvoga čitanja vezano za broj mogućih organiziranih tradicijskih proslava i manifestacija na našim OPG-ovima sa 5 na 10 puta tijekom kalendarske g. to će sigurno doprinijeti većem plasmanu domaćih proizvoda, dodatnom razvoju i turizma u ruralnom području. No, isto tako, s obzirom da smo mi kao 5 slavonskih županija krenuli u brendiranju Slavonije kao jedne turističke zanima me koje su neke daljnje mjere predviđene upravo za kontinentalni turizam, koji dosta zaostaje s obzirom na ovaj drugi. Hvala. Zahvaljujem, odgovor državni tajnik Glavina, izvolite. **Glavina, Tonči** Zahvaljujem. Da, upravo smo vodili računa os svim vašim primjedbama što se tiče OPG-ova, mislim da smo napravili jednu vrlo dobro kvalitetno rješenje. Što se tiče kontinentalnog turizma, da Ministarstvo turizma je u svom programu i u ovom mandatu, i na samom početku i u programu vlade RH, vrlo jasno naglasilo da je naš konačni cilj razvoj turizma RH odnosno, razvoj destinacije Hrvatske, kao cjelogodišnje turističke destinacije. A upravo vrlo važnu ulogu ima kontinentalni turizam. Mi smo što se kontinentalnog turizma tiče, nekoliko različitih mjera provodimo, prvo, što se tiče ovih privatnih iznajmljivača o kojima sada konkretno o njima govorimo, predvidjeli smo posebne kreditiranje upravo za njih, u kojim ćemo imati osigurane povlaštene i subvencionirane kamate. Zatim, provodimo program samo isključivo na kontinentalnim županijama u vidu poticanja ciklu turizma od preko 5 milijuna kn, koji je samo za kontinentalne županije i u paketu novih turističkih zakona, reorganizacija sustava turističkih zajednica, u vidu objedinjavanja turističkih destinacija i predstavljanje kao takvih na nivou svjetske razine. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, rekli ste i u svom izlaganju naveli jednu od ključnih stvari zapravo se mi možemo zapravo ne možemo složiti. Ostalo je sve mislim …/Govornik se ne razumije./… vezano je zapravo kod članka 5. a govorimo o polupansionima i punim pansionima kod iznajmljivača. Naime ići ću i sa amandmanom u tom smjeru, da se razmisli, zbilja da se omogući i dalje korištenje ali, odnosno, tu mogućnost, bez formalne registracije, jer je to izuzetno skupo, pogotovo tamo gdje je turizam u začecima, odnosno gdje nema alternative. Mi ne možemo u nekim brdsko planinskim područjima, kada govorimo ovdje i u ovom zakonu uvedemo robinzonski pojam, tamo nema alternative, nema restorana gdje ljudi mogu otići A sada propisivati da netko mora se registrirati da ima restoran da omogući ljudima jesti, to ja mislim, i tu moramo imati apsolutno sluha za takve situacije i ići će amandman u tom smjeru. Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju, odgovor državni tajnik Glavina, izvolite. **Glavina, Tonči** Što se toga tiče mi smo i u prvom čitanju jako puno razgovarali, cilj koji želimo postići sa ovim dijelom zakona, je da ipak osiguramo i z bog zaštite naših gostiju zbog zdravstvene zaštite i svake druge, tržišne zaštite naših gostiju, tzv. barem ravnomjerno tretiranje svih ugostiteljskih subjekata i moramo imati nekakve osnove i nekakav osnovni minimum tehničkih uvjeta koje moramo ispuniti, kako i naši gosti znali koje usluge primaju. Dakle, nije, ne bi se složio s vama da je to značajno skuplje, znači registracija sama dakle, oni moraju imati fizički mogućnost da pružaju takve usluge, to je investicija koju su oni već sigurno napravili. Dakle, sada se samo radi o nekakvoj dodatnoj registraciji kao ili trgovačko društvo ili obrt ili OPG i u bilo kojoj soluciji oni mogu i imaju mogućnosti da dalje pružaju te usluge. Nama nije cilj da mi njih spriječimo u tome, nama je cilj da oni te usluge pružaju, ali da pružaju na nivou i u kategoriji koja je potrebna i da ne budu i da pružaju te usluge, ne samo za svoje goste, nego i za šire područje. Zahvaljujem državnom tajniku. Sljedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče, obzirom da dolazi do reorganizacije, na način da se radi veliki inspektorat, prema onome što sam ja imala prilike pročitati kroz javnu raspravu i inspekcija koja sa aspekta zaštite odnosno s aspekta turizma jednako tako ide u taj veliki državni inspektorat ako se ne varam. Ako je neka promjena vrlo rado ću za to čuti. I sada ste odredbom zakona zapravo uveli ovim sirotim komunalnim redarima da jednako tako su oni ti koji će nadgledati kampiranje i izvan prostora koji su namijenjeni za kamp. Dakle zanima me da li je zaista tako da vaša inspekcija ide u veliki inspektorat? To je prvi dio pitanja. Drugi dio pitanja, koje su do sada nadležnosti s aspekta turizma bila u ingerenciji komunalnih redara ili je ovo prvi put da se i nešto iz oblasti turizma postaje ingerencija komunalnih redara? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor državni tajnik. Izvolite. **Glavina, Tonči** Hvala na pitanju. Da, u pravu ste. Turistička inspekcija ide u, će sastavni dio novog Državnog inspektorata kao što je to bilo prije dok je on postojao i smatramo da je to jedan veliki izvrstan korak u biti u poboljšavanju kontroliranja svih pružatelja ugostiteljskih usluga i smještaj usluge hrane i pića i tome slično. Tako da se nadamo da ćemo na taj način također dati poticaj sprječavanju bavljenja na crno odnosno neregistrirane djelatnosti. U drugom dijelu također ja se sjećam još i vašeg pitanja iz prve rasprave kada smo imali vezano za OPG-ove, pa dajte priliku da vam i to odgovorim vezano za onih 80 80 gostiju kako smo došli do toga broja. A do tog broja smo došli jednostavno zato što u Zakonu o OPG-ovima dopuštamo da registriraju do 20 kreveta u fiksnim čvrstim ležajevima i još 60 ležajeva u montažnim dakle za one koji pružaju usluge u kampingu. Pa evo iskoristio sam priliku da vam govorim i taj dio, znam da vas to jako interesira. Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite. (MOST)** Hvala lijepa. Državni tajniče, ja bih se samo osvrnuo na onaj zadnji dio vaš. Znači procjena učinka na proračun. Cijeli ovaj zakon zapravo s proračunom on praktički ništa nema. Mi govorimo o iznajmljivačima, o pružanju usluga, o svemu tome znači mislim da trebali ste prvenstveno se osvrnuti kakav to ima učinak na upravo te gospodarske subjekte. Jer ovo što mi govorimo o proračunu naravno da to možda zanima ministra financija da li će biti manje ili više. Ali stvarno i cijelu hrvatsku javnost i nas koji smo ovdje prvenstveno svi smo zainteresirana strana za gospodarske subjekte kako će njima biti jednostavnije, kako im olakšati zapravo funkcioniranje, zapravo što njima financijski to donosi. Evo ja bih se i u istom smjeru će ići naš amandman koji kolega Čuraj što je predložio, ali upravo je to imamo i one kojima će biti otegotno upravo i u financijskom i u organizacijskom dijelu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Panenić. Odgovor državni tajnik Glavina. Izvolite. **Glavina, Tonči** Pa da, u principu ste u pravu. Imat će itekako utjecaj na prihode svih gospodarskih subjekata. To je upravo jedan od ciljeva koji provodimo. Naime, ako pogledate analizu koju imamo što se tiče svih pružatelja usluga u Republici Hrvatskoj, ugostiteljski objekti da li da govorimo o smještaju ili prehrani koji se bave višom ili visokom kvalitetom usluga ako govorimo o objektima 4 do 5 zvjezdica vidimo da oni imaju najbolju popunjenost, vidimo da imaju najbolje povrate na investicije i da kao gospodarski subjekti daleko najbolje rade. Upravo je i cilj i intencija ovoga Zakona i ove rekategorizacije i svega ovoga što predlažemo danas da podizanjem kvalitete svi naši pružatelji usluga podignu cijene. Naravno, da podignu cijene, samim podizanjem cijene da imaju veće gospodarske koristi za svoje gospodarske subjekte ili budžete familijarne za te usluge koje pružaju jer smo sigurni da sa podizanjem kvalitete dobivaju bolje goste, veće prihode i samim time puno veći utjecaj za hrvatsko gospodarstvo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku na odgovoru. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Još jednom, državni tajniče sa suradnicima … /ne razumije se/ … Mislim da ovdje stvarno oko ovoga zakona ne možemo reći da on je nešto što će se voditi političke rasprave. Ovdje vodimo rasprave oko upravo stanja u onome dijelu koji značajno ovisi i o potrebama koje se javljaju na tržištu i vidimo sada i probleme koji se pojavljuju. Naravno da nekada je bilo vrijeme kada smo vodili rasprave o subvencioniranju turističke ponude, ugostiteljske ponude, o pokretanju toga gospodarskog segmenta. Sada već govorimo o jednom ipak naprednijem stanju kada se treba nositi sa potražnjom koja je, raste kvalitativno, kvantitativno i gdje treba dati odgovore. Tada smo u ono vrijeme tek i ja se sjećam dobro kretao sam kao voditelj razvojne agencije poticao ljude da se bave ruralnim turizmom, da pretvaraju onu svoju imovinu koju imaju da je na neki način unovče, da onaj svoj proizvod koji stvaraju da ga probaju kvalitetnije prodati zapravo dobiti veću cijenu za njega, možda ostvariti neki dodatni dohodak kojem je druga djelatnost. Po tome ja bih rekao i poticaj o naputku, o podršci koju su dobivali brojni su krenuli i oni ostvaruju svoje ciljeve. Međutim ne bi se složio u samoj analizi prijedloga kada je spomenuto ostali smo na standardu prije 20 godina. Možda je to standard nekih hotelskih smještaja koji evo na pojedinim područjima Hrvatske nisu našli prave vlasnike koji su prepoznali potrebu ulaganja, pa se na kraju moramo možda i sramotiti sa takvom ponudom gdje bismo sigurno željeli da imamo možda i niži standard gledajući opremljenost a da je to ipak po kvaliteti ono što se i prezentira. Ali ne možemo biti mi ti koji ovdje trebamo prihvatiti da Ministarstvo turizma sa svojim prijedlogom bude arbitar. Arbitar je tržište. Ako neka ponuda ne odgovara tržištu, tržište će ga sankcionirati i vidimo jako dobro i popunjenost kapaciteta upravo se veže na to da gdje nisu zadovoljni tamo polako izostaje potražnja. Upravo i sami ste rekli na onim najkvalitetnijim sadržajima potražnja raste, popunjenost je dobra i mislim da tu sami smo po sebi, nećemo se replicirati, sad imamo drugu priliku, sami po sebi smo postavili već, da kažem dovoljan kriterij. Tako da ja ovakvu jednu ocjenu bih zapravo pokušao izbjeći. Nadovezati ću se i na ovaj dio koji je već započeo kolega Čuraj, tu smo i raspravili oko toga amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista je isto upućen. Išli smo u pitanju upravo pitanja polupansiona i pansiona o kome se puno raspravljalo i postavlja se jedno ključno pitanje što ćemo sa izgubljenim prihodom svih onih koji su do sada pružali uslugu polupansiona i pansiona. Da li je Ministarstvo turizma sigurno da u neposrednoj blizini takvih sadržaja gdje su dolazili gosti, noćili tu uslugu, da im možemo osigurati da imaju identičnu uslugu ili ćemo zapravo osuditi određene manje turistički razvijene krajeve, područja da jednostavno ne mogu ponuditi. Ali ja ću vam reći što će se dogoditi, naravno da hrvatski poduzetnik, on je kada je pozitivan zakonski propis, on ga pokušava maksimalno poštivati, međutim ovdje će doći do jedne crne zone. Znači i dalje će se nuditi proizvodi kao i do sada, neće biti prikazani u fakturi kao polupansion ili pansion nego ćete dobiti jednu cijenu na koju će se davati rabati pa onaj tko bude došao samo na doručak, on će imati cijenu od 100 kuna, onaj koji je uzeo polupansion, imati će 150, onaj koji je puni pansion, imati će 200 kuna, znači samo će biti jedno poduzetničko umijeće ili će se dogoditi onaj još gori scenarij a to je da će se takva usluga plaćati na licu mjesta koja, zapravo gdje ministar Marić neće moći uopće intervenirati niti ostvariti prihod sa pozicije PDV-a ili nekih drugih prihoda koji se mogu ostvariti. Prema tome, smatram da ovakvom jednom smo odredbom uputili razvoj u smjeru koji definitivno poduzetnici nisu željeli ali da će naći odgovor, vidimo da se uvijek snađu. I što ćemo onda? Onda ćemo im poslati inspekcije, inspekcije koje bi trebale tražiti upravo takvu njihovu grešku i onda ih sankcionirati. Upravo članak 47. kojeg ste djelomično dotakli, on i jeste jedan od spornijih u ovome zakonu jer obuhvaća široko područje kazni koje se primjenjuju. I iznose kazne. Mislim sam raspon kad uzmete da se kažnjava da netko ima mogućnost kažnjavati u rasponu od 2,5 tisuće do 20 tisuća kuna je jako veliko za nekoga manjega ponuditelja usluga 20 tisuća kuna može značiti i kraj njegovoga pokušaja da uspostavi određenu ponudu. Ali ono što me još posebno smeta a to je da je prošireno kažnjavanje. Prije je bilo na određene, ono što ste imali u prethodnom zakonu to je određeni prekršaj koji imaju posebnu težinu. Znači oni imaju osobitu težinu i za njih je bilo predviđeno upravo mogućnost duplih kazni. Ovdje smo stavili za sve su duple kazne. Sada zamislite netko dođe u ugostiteljski objekat i naruči piće, donese mu ne znam pivo ili bocu vina i on uzme, iznese to van, inspektor kazni vas kao ugostitelja. Koliko puta se to dogodilo? Mislim ne možemo nekad stvarno biti da ćemo ostaviti prostor inspektoru na terenu da ne znam nije istaknuto radno vrijeme i nekoga kazni sa 40 tisuća kuna. Malo smo tu, mislim otišli izvan prostora koji bi trebalo. Još ću se osvrnuti na jedan dio koji se odnosi na normative, postali su normativi nešto što je samo forma. Umjesto da se bavimo onim osnovnim sadržajem određenoga jela mi nabrajamo do miligrama soli, do miligrama određenog zakona umjesto da kažemo da je onaj ključni sastojak zapravo ono što zanima i konzumente. On ako naruči, ne znam određenu bečku šniclu, njega zanima količina mesa. To koliko je netko stavio mrvica više ili manje ili malo više posolio ili neki drugi dodatak, to mislim da je nebitno. Trebalo bi razmišljati u ubudućem da se taj dio riješi jer ti normativi su postali samo forma. I ostaje, evo da idem polako kraju jedna nepoznanica a to je oglašavanje i reklamiranje usluga s poreznim obveznicima iz EU gdje se mora istaknuti porezni broj ili ti kod nas PDV, identifikacijski broj, odnosno OIB. Ne mogu si jednostavno percipirati da vidim oglas na nekom panou i tamo piše je onako nešto, marketing sam završio po struci i to mi je nešto strano, ne znam što bi to tamo značilo, kome to znači. Ako će poreznik moći to bolje pročitati i shvatiti onda jedino njima ali jednom korisniku tih usluga, bilo kojih njemu zapravo će to biti nepoznanica što s tim brojem treba dogoditi, kako on pripada određenoj ponudi koju ima. Tako da to ostaje jedno otvoreno pitanje, nadam se do glasanja da će možda evo i razmisliti se o tome detalju. Evo, hvala vam lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Paneniću. U ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Tomislav Saucha, ima raspravu. i suradnicama, pardon suradnicama, poštovani kolege. Ja sam pokušao replicirati kolegi Paneniću, još uvijek sam razmišljao u kontekstu onog starog Poslovnika pa ću sad iskoristiti ovu priliku da repliciram. Mislim da nije loše da Ministarstvo turizma, dapače, da je potrebno da Ministarstvo turizma arbitrira a kad je u pitanju standard jer iako se slažem s vama da je u potpunosti upravo tržište to koje ć na kraju dati presudan glas tj. netko će iznajmiti neke apartmane ili neće. Kad se radi o kategorizaciji za koju stoji država, dakle zvjezdice, mislim da te zvjezdice, to sam rekao bio i u svojoj prvoj raspravi i na prvom čitanju, te zvjezdice moraju isto značiti svugdje u Hrvatskoj, dakle ako su neki apartmani steklu svoju kategorizaciju prije 20-ak godina, ako je u međuvremenu bilo dodatnih ulaganja, mislim da neće biti problem ponovno potvrditi tu kategorizaciju. A oni koji to neće htjeti, naprosto će ostati izvan tog sustava kategorizacije i nikome ništa, oni će se i dalje moći oglašavati na tržištu na relevantnim platformama kao što su .../Govornik se ne razumije./... RBNB itd. i na kraju će biti potrošač taj koji će donijeti zadnji sud. Dakle, mišljenja smo u klubu HNS-a da je ovo jedan dobar prijedlog zakona, mi ćemo ga podržati, drago mi je da su neki prijedlozi zastupnika bili uvaženi, žao mi je što nije konkretno bio uvažen prijedlog kojeg sam ja bio iznio u ime HNS-a, zato smo odlučili u klubu HNS-a da ćemo ići sa jednim amandmanom. Postoje određene lokacije u Hrvatskoj u kojima naprosto je dosta teško ili nemoguće očekivati da će se u nekoj neposrednoj blizini nalaziti adekvatno ugostiteljski objekt a s druge strane pokušava promovirati jednu novu granu turizma, to je robinzonski turizam koji sam po sebi znači zahtjeva da se nalazi na nekom isturenom položaju, ovako recimo negdje gdje baš nije tako naseljeno i nije toliko razvijeno, to je upravo i smisao robinzonskog turizma, onda s druge strane kažemo da takvi iznajmljivači ne mogu pružati usluge polupansiona ili pansiona. Naravno njima ostaje mogućnost da otvore firmu i da to na neki način legaliziraju tj. da ulože u taj svoj pogon hrane, no međutim to će stvoriti dodatne troškove a mi smo nekako mišljenja da bi u svakom slučaju trebalo poduzetnicima, u sovom slučaju iznajmljivačima, olakšati uvjete poslovanja a ne dodatno komplicirati. Također je malo nelogično dakle da se tim istim iznajmljivačima daje mogućnost da pružaju usluge doručka. Sad taj doručak kad govorite o tome da treba podići razinu pripreme te hrane na jedan određeni nivo kako bise zaštitili gosti od ne znam, pretpostavljam, tehničkih, sanitarnih uvjeta itd., da sanitarni uvjeti budu i tehnički uvjeti da budu bolji, a gledajte, za doručak može biti prilični kompleksan, ne mora to uvijek biti samo ne znam, putar i pekmez, može tu biti kajgane i raznorazna kompleksna jela tako da ako netko može, ako ima uvjete da priprema omlet, a onda ima uvjete da okrene janjca za ručak ili ne znam, da ispeče ribu, ne vidim zašto je riba ili janje manje tj. više opasno od jaja. Ali dobro eto, mislim da to sad nije, mislim vi ste rekli biti koliko se sjećam, da ste napravili analizu da takvih objekata ima relativno malo u Hrvatskoj, ja sam recimo prije par godina bio u jednom takvom objektu, pretpostavljam da tom gospodinu vjerovatno neće biti toliki problem se preregistrirati i napraviti od toga ugostiteljski objekt te vrste iako to za sobom povlači isto tako neke druge konzekvence, dakle koliko je meni poznato, ta forma bi onda trebala imati neke stalno zaposlene itd., malo je drugačiji porezni režim ali dobro. Nadam se i dalje da ćete razmotriti taj naš amandman. Ostale stvari koje su se rekle, drago mi je da se ujednačava standard, mislim da je to bitno za nas kao turističku destinaciju, da to osnažuje nas kao turističku destinaciju, da gost naprosto mora znati ako država stoji sa određenom kategorizacijom, šta će dobiti u smislu nekakvog standarda kvadrature smještenog objekta, opremljenosti itd. dobro, dobro je, mislim da je Hrvatska među rijetkim zemljama, turističkim zemljama u kojima stvarno kada kažem da hotel ima ne znam, 3 zvjezdice, to znaš jako dobro što ćeš dobiti, da ćeš uvijek dobiti istu ili 4 zvjezdice, kvalitetu usluge, dok to recimo u nekim drugim turističkim zemljama, koliko je meni poznato iz vlastitog iskustva, baš i nije tako, dosta ima primjera gdje platiš 3 zvjezdice, dobiješ nešto pregrozno, tako da mislim da je to nešto što je nama kao zemlji koja se toliko oslanja na gospodarski turizam itekako bitno i kao što sam rekao bio, kada sam prvi put raspravljao o ovoj temi, pretpostavljam da ministarstvo, ne pretpostavljam nego siguran sam da Ministarstvo turizma itekako dobro zna šta radi, tako da tu ćemo isto i u smislu ovih pitanja tog polupansiona vjerovat da znate što radite, da neće biti nekih pa loših posljedica za te naše poduzetnike-ugostitelje. Dobro je da se usvojila primjedba zastupnika da se na OPG-ima mogu pružati usluge za više od 80 osoba izletnika, mislim da ti treba isto tako biti fleksibilan obzirom da se tu radi o jednom sve popularnijem vidu turizma, znači pružanju ne samo usluga izletničkih nego i smještaja i u principu svega ostaloga što prati obiteljsko gospodarstvo. Dakle, mi smo shvatili u klubu HNS-a da je cilj ovoga zakona podizanje kvalitete ugostiteljskih usluga i standarda .../Govornik se ne razumije./... objektima u kojima se ugostiteljske usluge i ravnopravan položaj iznajmljivača ugostitelja na tržištu. Opet vraćam se na ove pružatelje usluga, pansione, polupansione, mislim da oni baš i nisu bili toliko velika ugroza lokalnim restoranima ali dobro evo, to sad ostaje na vama da razmislite još o tom našem prijedlogu jer na nekim otocima recimo kad gledamo kornatski arhipelag nećete baš moći reć nekome kome ste pružili usluge smještaja da ne znam, ode u restoran koji iza ugla, jer toga ugla nema, nema ni toga restorana. Tako da eto to bi bilo otprilike to. Dakle kao što sam rekao, Klub HNS-a će podržati ovaj zakona, ali isto tako eto, predali smo amandman i očekujemo da o tome se razmisli i to je to. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sacuhi na ovoj raspravi. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Anton Kliman, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, lijep pozdrav svima koji su ostali u Saboru i kolegama iz ministarstva. Klub HDZ-a će poduprijeti ovaj zakon i u drugom čitanju, ali bi se ovaj malo osvrnuli na neke primjedbe koje smo davali tijekom prvog čitanja. I osvrnuli bi se na one prijedloge koje ste i prihvatili na nekim dodatnim obrazloženjima koji su sada utvrđene u sam zakon. pozdravljamo sve ono što ste tijekom rasprave za prvo čitanje sada uveli u zakon, a to je ne brisanje onoga čl. 33. praktički, da se izbriše uopće kontrola kuća za odmor koji nisu u sustavu prijave turista turista u samim kućama. Mislim da je to dobro mislim da tu smo pokazali jednu svijest i poruku poslali iznajmljivačima da će inspekcija voditi brigu i o onima kojima nazivamo crnim iznajmljivačima, odnosno, oni koji ruše konkurentnost hrvatskog turizma i koji su dakako i porezno sivoj zoni. I to je jako dobro i stoga aspekta mislim da treba pokazati da Ministarstvo turizma i sama turistička inspekcija ima snage izaći na kraj s takvim rabatima. Isto tako je jako dobra ova novela gdje ste do 15. rujna. Zatim, omogućavanje da se na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu pružati usluge i za više od 80 80 osoba što ste i obrazložili i u samom članku zakona. Znači da se može više od 10 puta tijekom kalendarske godine takve manifestacije održati i to je jako dobro za konkurentnost na ruralnom području. Ono što bi htio naglasiti da …/Govornik se ne razumije./… privatnog smještaja je sigurno dobra stvar, to se već nekoliko godina promovira i u svakom slučaju će doprinijeti konkurentnosti hrvatskog turizma i same destinacije, ali bi htio naglasiti da se nadam da je ovo prvi korak u samoj rekatogirizaicija jer nas čeka dodatni posao da restrukturiramo turističke proizvode kroz samu kroz samu rekotigarizaciju, a to je da pristupimo u drugom koraku rekatorizacije formiranju turističkih produkta difuznog hotela, integriranog hotela. Mislim da je to ključ onda gdje možemo strukturirano izaći van na tržište gdje ih možemo prodavati kao neku dodanu vrijednost i samim time omogućiti samim iznajmljivačima da uđu u višu ponudu. Ovo mi se čini ključnim potezom u ova dva koraka da povećamo konkurentnost i da damo šansu našim iznajmljivačima da bolje nastupaju na turističkom tržištu, koje je iz dana u dan sve više i više zahtjevno. Tako da mislim da bi već sada trebali razmišljati o tome i u ovom sljedećem koraku, a mislim da će doći jako brzo, s obzirom da ćemo ustanoviti institut odnosno, organizacijski oblik državnog državnog inspektorata da ćemo morati mijenjati i ovaj zakon, kao i mnoge druge zakone, pa iskoristiti tu priliku vidjeti da li se može štogod napraviti na tome. A isto tako razmisliti o tome da OPG-ovi koji su sada obuhvaćeni ovim zakonom, da se vidi da li se može riješiti pitanje OPG-ova na kontinentu i OPG-ova u primorskom dijelu Hrvatske. Nije ista konkurentnost OPG-ova na kontinentu dakle, kao što su OPG-ovi u Primorju. Ovo moramo jednostavno razumjeti, Hrvatska nije turistički ravnomjerno razvijena, mi imamo na samoj obali 98% turističkog prometa, svega 2% prometa je na kontinentu i moramo napraviti diferencijaciju i u samim zakonima. Moramo pružiti našim OPG-ovcima na kontinentu više šanse, i u poreznom smislu ali i u smislu samih zakona da im omogućimo što lakše funkcioniranje, što lakše davanje usluga i u tom smislu bi trebali razmišljati na taj način. Evo, volio bi da se razmisli i o ovome što su moje kolege maloprije rekle i iz Kluba HNS-a i Kluba Mosta moramo razmišljati o tome gdje ova usluga koju smo limitirali da se ne daje polupansioni, puni pansioni, gdje je zaista ona neophodna da ona bude, ako nema apsolutno oko davatelja usluga, smještaja nikoga, da mu se ne narušava konkurentnost. To mora ministarstvo sjesti, razmisliti na koji način riješiti, imamo e-vizitor, imamo kvalitetne podatke, možda najkvalitetnije u državi što se tiče samog turističkog prometa, pa možemo jako dobro zaključiti, jer ako ne narušavate konkurentnost na nekom robinzonskom turizmu, a ko ne narušavate konkurentnost na nekom otoku gdje nema restorana onda zaista mislim da bi bilo potrebno pružiti mogućnost, pružateljima usluga u obiteljskom smještaju da daju kompletnu uslugu. Dakle tu je sigurno jedan napor. Teško je to Teško je to zahvatiti samo sa jednim zakonom. Ali ovdje moramo naći model gdje ćemo osigurati svakako mogućnost poslovanja u obiteljskom smještaju tamo gdje ne narušava konkurentnost. Evo to bi bile nekakve primjedbe. Ali to držim da u nekom sljedećem koraku bi se trebalo o tome razmisliti. Mislim da Ministarstvo ima kapaciteta, ima snage za to odraditi, a to su na kraju-krajeva vidjeli ste i sami i u ovom domu u raspravama, ali i u javnosti bile najveće primjedbe oko toga. I zato postoje zakoni da se mijenjaju. Ministarstvo je to koje daje regulativu. Evo sa ovom rekategorizacijom ja je pozdravljam kao prvi korak. Mislim da se ide u dobrom smjeru i u svakom slučaju ponavljam još jednom da će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj Zakon i u drugom čitanju. Evo zahvaljujem. Zahvaljujem poštovani kolega Kliman. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Glasa i HSU-a poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče sa pomoćnicom i suradnicom. Pred nama je evo u drugom čitanju Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. To je jedan od zakona koji je i u prvom čitanju izazvao ja bih rekla raspravu koja je bila dobra, koja je bila konstruktivna i koja je išla u smislu da poboljšamo prijedlog koji je bio i jednako tako moram priznati na određeni način zadovoljstvo što ste nas pažljivo saslušali i ono što je sa aspekta Ministarstva očito ocijenjeno kao prihvatljivo ste kao takvo i prihvatili. Dakle, turizam je uopće kao grana djelatnosti u Hrvatskoj izuzetno važan. Izuzetno je važan iz razloga što postoji dijelovi zemlje gdje tu imamo određene tradicije. No međutim, postoje dijelovi zemlje gdje se te tradicije uspostavljaju. Pri tome prvenstveno mislim na kontinentalni turizam gdje se jedan drugi vid turizma uspostavlja i dobro je da zapravo pomognemo i ugostiteljsku djelatnost i ono što se dešava. Ja naravno pozdravljam sve one primjedbe koje ste između prvog i drugog čitanja prihvatili. Još jedanput, mislim da je važno naglasiti da je u ovom Zakonu odnosno izmjene ovoga Zakona su nastale na temelju iskustva kojeg ste imali i problema do kojih ste naišli. Ja moram priznati da da podcrtavam posebno nešto što je u sustavu prostornog planiranja bilo izuzetni prijepor pogotovo vezan uz neke ugostiteljske turističke zone, a to je smještaj sezonskih radnika. Ja osobno sam čak nekakav rad koji se pretvorio i ne samo običan članak, što to znači smještaj sezonskih radnika, što to znači kada njih uzimate vezano uz kapacitete i zbog toga ja još jedanput naglašavam da je dobro da u zakonu to imamo iz jednostavnog razloga što je uvijek bila rasprava kako se prema njima postavlja, što tu je, pogotovo kada idete na nekakve destinacije kao što je otok. Što uopće znači kapacitet za kapacitet građevinskih područja? područja? Jer ono što moramo znati, moramo znati da su to neki ljudi, da su to neki ljudi koji će doći i raditi. I dobro je da je to definirano na ovaj način u ovom zakonu. Dobro je da je o tome vođeno računa. Ja bih se zapravo nakon svih ovih na određeni način i pohvala referirala možda na dvije do tri stvari. Prva stvar je ta sretna ili nesretna inspekcija. Mi ulogu inspekcije doživljavamo kao netko tko dođe i kažnjava. Kada su inspekcije krenule raditi, ja tu uvijek mogu govoriti iz svoje oblasti, onda su oni imali i nekakvu savjetodavnu ulogu. Oni su imali i nekakav edukativan značaj. Dakle oni kada su dolazili na teren su priznavali da je netko možda pogriješio, nije bio dovoljno informiran i mislim da inspekciji i dalje trebamo na taj način doživljavati. Ja sam od onih koja ne misli da će inspektorat za razliku od državnog tajnika koji je rekao da je dobro da ide u veliki inspektorat, ja u to baš nisam posve sigurna ali dobro. Mi imamo taj običaj da malo idemo na ovaj način, a malo na onaj način. Taj rezultat da idemo najprije su inspekcije sektorske, pa onda u velikom inspektoratu. Rezultat toga je zapravo da oni dio ne rade dok se ne organiziraju, a s druge strane jednako tako i naši građani imaju tu onda osjećaj da evo inspekcije nema pa ćemo tu probati nešto ispod radara. Ali dobro. Odluka je ove Vlade takova. Tu će biti tema kada ćemo o tome raspravljati. Ali ne mogu zapravo, jer je zov sirene preveliki, ne referirati se na ove nesretne da tako kažem pod navodnicima Kada ne znamo tko će što raditi spasonosno rješenje … komunalni redari. Kada smo imali tko će loviti pse i mačke, komunalni redari. Tko će vezano uz zakone koje smo imali u raspravi prije vaše tko će se baviti problemom otpada, tko je ostavio otpad, komunalni redari. Ja zaista više ne znam što ti komunalni redari ne rade. ne rade. Mi ih u Hrvatskoj imamo negdje oko 750 na 556 jedinica lokalne samouprave. U Gradu Zagrebu ih je 150. To su ljudi sa srednjom stručnom spremom. Oni su izbezumljeni. Ja sam vidjela prije par godina prilog kada je bila hit tema ručnici. To svi kolege koji su ili načelnici ili gradonačelnici s obale znaju o čemu govorim, kad su se na plaži ostavljali ručnici da bi se rezerviralo mjesto na plaži i onda su pojedini načelnici naravno komunalni redari su bili ti koji su bacali ručnike, micali ručnike, naplaćivali kazne i sve ostalo. Mislim moramo svi imati na umu ako smo se odlučili da svaka jedinica lokalne samouprave zaposli 2 ili 3 komunalna redara sve ok. Ali ako imate jednog na dvije općine, ja uopće ne razumijem dakle, kada dajete nekom previše posla onda vam je rezultat toga da on ne radi ni ono što je u stanju raditi. Tako da je spasonosno rješenje ako netko kampira izvan prostora koji je namijenjen za kamp, komunalni redari će ići tamo. Mislim moramo samo znati što imamo i što hoćemo. Ako hoćemo zadovoljiti formu sve ok ali ako zaista želimo napraviti neki pomak onda o tome moramo na malo drugačiji način voditi računa. Ja sam i u prvoj raspravi i drago mi je da je i državni tajnik se referirao na tih nesretnih 80 80 ljudi. Meni je bilo vrlo tajnovito otkud 80 ljudi. Ali to ću vam reći iz jedne druge priče. Dakle kada je tamo 2004., 2005., kada je kada je odlučeno u našem zakonodavstvu definirati ZOP onda kolegice koje dugo rade u ministarstvu znaju da je onda zakonom bilo definirano da unutar građevinskog područja, naselja mogu biti hoteli do 80 kreveta. I tad sam pitala otkud 80, zašto nije 90, 100, naravno da se to pokazala ludost vrlo brzo, uzmite primjer samo Splita i Marjan koji ima više pa se pokazalo da je to nešto s šta, s čime se uopće ne može ne može baratati. Vi ste i dalje i napravili ste i objasnili ste mi zašto je to tako ali ja mislim jedanput je nekom palo na pamet 80 i sada se mi svi tih 80 držimo kao pijan plota. Ali nema veze, što je tu je. Pomak vezano uz OPG-ove ste napravili, dobro je da je to učinjeno. Bilo bi dobro da ste učinili još jedan pomak i to imate vremena razmisliti jer kao što sam iz rasprave imala prilike čuti biti će amandmani kluba HNS-a i MOST, ako već MOST-ov nećete prihvatiti možda od HNS-a prihvatite a to je tema pružanje polupansiona i pansiona u ugostiteljskoj djelatnosti. Imate tu vi i kriterij da možete tu stvoriti nišu i da možete definirati neke kriterije ako to hoćete napraviti. Ali ja se uvijek zalažem da mi ako želimo napraviti bolju ponudu dajte veću lepezu usluge, dajte da se više ljudi tu nalazi jer onda ako imamo drugačije onda zapravo se tu nešto manje ljudi nalazi i to će ljudi iskoristiti na nekakav ili onakav način i to neće biti dobro. Apsolutno ako imate nekakve bojazni na neke situacije stavite neke uvjete, stavite neke kriterije ali dajte mogućnost da ljudi rade. Ova turistička sezona nadam se da nas je nečem naučila. Ja nisam turistički djelatnik. Turizam pratim u dijelu koje mene zanima a mene zanima način na koji se radi kvantifikacijski pokazatelji, kako se radi vezano uz potrebnu infrastrukturu, zanima me ono što je recimo Crna Gora prošla prije nas jedna Budva koja je imala kolaps za vrijeme turističke sezone jer nije imala adekvatnu komunalnu infrastrukturu ni vodu ni kanalizaciju za te pikove kada su bili užasno jaki turistički bumovi, dakle mene ovakve nekakve stvari vezane uz turizam zanimaju. Zanimaju me procesi što znači blizina blizina zračne ruke. Zanimaju me procesi što znače neki novi vidovi turizma. Dakle kada sam ja studirala bilo je to jako davno onda su se turističke zone i turistički objekti kapacitirali na način da ste vidjeli površinu plaže, izračunali ste koliko na toj plaži možete staviti ručnika i iz te površine ste išli do broja kreveta u pojedinim turističkim destinacijama, tako su recimo, tako su dimenzionirani Babin Kuk koji je tamo '71., '72, godine rađen, tako je dimenzionirana Istra, Solaris je malo drugačiji jer je Solaris jedina destinacija koja je nastala na devastiranom području pa je on bio dodana vrijednost ali otići ću sad predaleko otići ću sad predaleko jer samo najuporniji su tu. Dakle, ono što zapravo želim zaključno u dvije rečenice reći. Ja bih puno radije da niste komunalne redare opteretili još s ovim. Probajte razmisliti da da zaista omogućite pružanje polupansiona i pansiona, stavite neke kriterije i stavite neke uvjete. Mi smo i u prvom čitanju kao Klub GLAS-a i HSU-a podržali, imali smo raspravu u kojoj smo ukazivali na određene situacije. Kada dođe iz jednog ministarstva prijedlog gdje se vidi napor da ste između prvog i drugog čitanja slušali što saborski zastupnici govore, ima nekih od nas koji nekako pokušavaju i afirmativno poboljšati izričaj jednog zakona. Dakle i ja sam sigurna da će i vaše ministarstvo pratiti taj zakon. Vidjeti će gdje su ti problemi i te probleme možda kroz neku drugu ili treću izmjenu zakona donijeti. Ja nisam od onih koja misli da sve mora biti savršeno, ja mislim da je bolje imati i zakonski prijedlog koji nije baš tako jako savršen ali bolje ga je imati, bolje da on rezultira i da bude operativan a onda svatko može priznati i reći gle, tu sam nešto pogriješio, idem ponovno u izmjenu i dopunu zakona i za to ćete uvijek dobiti podršku kluba GLAS-a i HSU-a. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Anki Mrak Taritaš. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo sad malo kada imam više vremena samo ću se ukratko osvrnuti na kompletni prijedlog zakona. Dakle, kolega je i Saucha rekao, mislim da ova standardizacija je dobra stvar i da je dobro što smo ovaj puta prepoznali da oni koji to ne žele ne moraju. I to je mislim jedan način a možda i liberalnog poimanja da svatko bira sebi što želi, što je najbolje, što procjenjuje da će tržište odrediti a već neka imamo to sve standardizirano da znamo šta su tri zvjezdice na na bilo kojem dijelu Hrvatske, tako da to apsolutno takvi načini zapravo i razmišljanja su dobri. Također recimo, mi ovim zakonom povećavamo jedan oblik turizma, odnosno zdravstveni turizam sigurno kada ga otvaramo i trgovačkim društvima za obavljanje djelatnosti, zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljaju privatnu praksu itd., itd., mislim da i na taj način jedan zbilja potentni oblik turizma koji ne treba zanemariti sigurno ovim će se možda dobiti još dodatne .../Govornik se ne razumije./... i to je za svaku apsolutno pohvalu. Dakle, kada smo govorili o rješavanju problema smještaja sezonskih radnika, također i kroz porezni zakon se to riješilo pravilnikom da sada njihovi troškovi smještaja ulaze u trošak a nisu više kao dohodak pa ne moraju podlijegati podlijegati posebnim još dodatnim doprinosima. Ovdje isto se to regulira. Također, upravo i neće se smatrati ugostiteljskom djelatnošću i za same te djelatnike. I ovo što je bilo ranije govora da se na OPG-ovima mogu pružati i usluge za više od 80 osoba, a pogotovo kada je riječ prigodnih tradicijskih proslava i organizaciji takvih proslava itd. Mislim da ima puno stvari i recimo što bih volio istaknuti još zaključak ovom, sve to pohvala, je zadnja stavka odnosno uvođenje ublažavanja postupka turističkih inspektora prema pružateljima usluga počinitelja prekršaja. Dakle, napokon da smo krenuli razmišljati tako da više nije smisao zakona da ima se razlog kako nekoga kazniti, nego smisao je da se upozori i da na taj način dobijemo punu i ispuni se svrha zakona, a ne ono kao što imamo kada dođe turistički inspektor pa kaže – nemaš koš za smeće ili voda ti nije topla, ili ne znam što sve nije što podliježe kod ugostiteljskih objekata – i onda evo ti kazna, kod suca za prekršaje odgovorna osoba itd. jer netko nije imao koš za smeće posebno posebno u WC-u. Mislim treba imati, ali one recidiviste treba i kažnjavati. No, vratimo se onome za što sam predao amandman. Ovdje smo otvorili kao što sam rekao i uređenje nove vrste objekata u domaćinstvo i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Što se tiče objekata za robinzonski smještaj po meni to malo dovodimo sve u jedan apsurd jer u isto vrijeme to prepoznajemo, a u isto vrijeme onemogućavamo zapravo punu primjenu tog modela. Jer kao što je rečeno sada iznajmljivači ne mogu više u ovom prvotnom prijedlogu zakona ne mogu više i ono što sam rekao u replici ne mogu više pružati polupansion ili puni pansion. I ja se s time slažem. Dakle, apsolutno zaštititi radi i lojalne konkurencije i na tržištu da, jer netko to na onaj ili ovaj način to zloupotrebljava ako ima 5 metara, 15 metara dalje, 100 metara dalje restorane koji moraju ispuniti niz mjera. I oni koji su radili u ugostiteljstvu znaju koji su to niz mjera od HASAP-a, od sanitarnih uvjeta, od posebnih WC-a i za osoblje i za, znači nije to samo tako eto ima tri klupe pa će moći, dakle, to je niz, niz mjera do posebne podloge iza pulta i šanka gdje oni izdaju račune koji mora biti za to se kažnjava. Znači da ne govorim tu dalje što sve to znači kada imate ugostiteljski objekat i što to mora biti i koja su to u krajnjoj liniji ulaganja i ja to podržavam. Ali i veliko ali, amandman koji sam predao i nadam se da ćete ga razmotriti i usvojiti možda u izmijenjenom obliku ako je potrebno koji kaže da ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema registriranog objekta koji se aktivno bavi pružanjem ugostiteljskih usluga prehrane, dopušta se iznajmljivaču koji pruža usluge smještaja gostima osim doručka i usluge polupansiona ili punog pansiona. Što to znači u prijevodu? To znači upravo za onih drugih 2% iznajmljivača koji nisu u turističkim središtima gdje ima tri kuće u nekom selu u Lici i kod mene u Slavoniji ili bilo gdje drugdje da nema nigdje u 15 km nitko da proda kruh iako pekara može biti, ovime su isključene pekare. Zna se što su ugostiteljski objekti, da tu omogućimo taj dio jer to je u smislu zakona i u duhu ovoga zakona, pogotovo ako gledamo na ovaj robinzonski smještaj. Jer on sigurno neće biti negdje gdje su urbane sredine, onda to nije, nema taj naziv. Dakle ovdje vrlo jasno kažemo, ministarstvo pravilnikom donese popis mjesta na koji se to odnosi, ažurira ga kvartalno preko HAK interaktivne karte, ali kako god vi procijenite i u tim mjestima tko god ima neki smještaj, smještajni kapacitet može pružati puni pansion ili polu pansion. Zašto? Zato što njihova ulaganja da bi oni … morale bi biti 10-tke i 10-tke tisuća kuna i kroz osiguranje kada imate restoran znate onda satnicu, morate imati radno vrijeme, morate imati osiguranog i kuhara, morate imati osiguranog VKV kuhara. Pa on mora zaposliti još čovjeka, pa to nije malo ulaganje, a ovako je on kao osoba, mora onda ići dodatno se registrirati, mora ići u obrtničku školu, mora puno, puno niz stvari. To nije samo eto toliko, već oni to imaju. Otvaramo tu brdo stvari, a on jadan ima možda 50 tisuća kuna godišnje ukupni prihod od svega što iznajmi od svega i sada će on staviti na papir da mora uložiti 20, 30 tisuća kuna da bi nastavio to a možda niti nema kapaciteta za to da ispuni sve te uvjete. Pa di je visina stropa? Di su ventilacije, nape? Pa znate što je kuhinja? Inox. Znači to su ulaganja. To nije samo tako reći. I u redu ako pored netko je to napravio, zato to kažem to je … /ne razumije se/ … to je smisao ovoga zakona što to radite jer je upravo netko morao sve to uložiti da bi bio restoran. I ja to razumijem. Ali tamo gdje takvog nema, e sada ako je velika potražnja na tom mjestu, to je mjesto turistički jako potentno i puno ima gostiju, a nema restorana, pa netko će biti ponukan i ovim zakonom i dođe napravi restoran i time … /ne razumije se/ … puni pansion ili polupansion. I napravi to što se želi ovim zakonom napraviti. Zašto ne? Pa vidi on, čovjek ima tamo gostiju, mlati bijesne pare, pa idem ja napraviti negdje u blizini kod svoje kuće koja je ionako derutna idem napraviti restoran pa će dio morati ljudi dolaziti kod mene jer ja imam restoran. Hajmo ga natjerati da onda ulaže čistom konkurencijom i u samo tržište. To je smisao i onda bismo u potpunosti imali ovaj smisao. Ja se slažem da, znate kakav je naš narod uvijek kada može uzeti negdje krivinu on će uzeti krivinu gdje god može. To je jednostavno kod nas tako, mentalitet je takav. I mi moramo to uvijek imati korak ispred razmišljati. Ali idemo onda zbilja takvi, ne jadne ljude gore po brdsko-planinskim područjima, kontinentalni turizam, ruralni turizam mi to želimo ulagati u to. Moramo ići in favorem tome i ja mislim da je ovo način da se to napravi. Dopuštam da se to može korigirati i da možemo izmijenjeni amandman imati, da Vlada može ići sa nekim svojim. Apsolutno mi je svejedno. Ja ću ovo povući, samo ne radim to zbog ničeg drugog nego upravo da bi se održao taj kontinentalni turizam. Ali neka se radi to 10 iznajmljivača, već je vrijedno. Borimo se za svakog čovjeka pogotovo u tim ruralnim sredinama koji će nam sutra otići. Ovako njegova obitelj radi, ljudi rade, žive od toga, dopunjuju svoj proračun na ovaj ili onaj način i to moramo zadržati, a ne takve ljude tjerati i neke investicije jer oni odustanu, spakuju kofere i odu. Pa kada govorimo onda i o nekom demografskom aspektu i toga zakona. Dakle mislim da zbilja imamo tu potencijal i ja ono sve što ste dali u obrazloženju stoji, ja se slažem jer upravo iz ovoga što sam naveo netko mora imati kuhara, pomoćnika kuhara jedna smjena, druga smjena, u kuhinju uložiti, u ventilaciju uložiti, sve minimalne sanitetske uvjete HASAP, pa to košta. I ako je netko sve to napravio, a netko tamo kao ima iznajmljivača pa radi puni pansion … /ne razumije se/ … onda to nije pošteno i pravedno i zato i to treba isto tako i napraviti ja se slažem. Ali tamo gdje nema alternative ili da alternativa je neizdrživa, neodrživa i financijski i kako god hoćete, ne moramo tamo tako ići sa takvom restrikcijom. Zato molim vas da ovaj amandman mislim da je vrlo jednostavan i da nije kompliciran i da je ono što je najbolje barem po meni provediv, jer zašto piše cestovna linija zato da smo tu otoke riješili da nije kolega Saucha jutros dao primjedbu imamo u krugu od 15-20 km i tri čak otoka pa na jednom ima restoran pa kad bi gledali neku zračnu liniju to bi se isključilo. Ovako cestovni se može doći neprekidno autom pa nek ljudi ako je negdje 10 km nek idu i biciklom neke je to isto dio ponude i u redu možemo, ja bi volio da se to i smanji ovako se zbilja riješio jedan kompromisni prijedlog. Dakle tu se može i razgovarati da li je to 15, 5 km, 10 km, ali ja vjerujem da se to može napraviti da s time bi dobili jedan kvalitetan zbilja prijedlog i veliku većinu prigovora koje smo dobili upravo ide na taj članak i na te prijedloge da bi njih zapravo samim po sebi ovaj i utišali i da bi dobili jedan zbilja provediv i kvalitetan zakon …/nerazumljivo/… još jednom molim vas da to razmislite. Hvala. Zahvaljujem kolegi Čuraju na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku na ove krivine o kojima je pričao gospodin Čuraj. Poštovani kolega Paneninć. Hvala lijepa. Kolega Čuraj ajmo zavest samo situaciju OK, prihvati poduzetnik, govorim poduzetnik jel ima OPG trenutno on je po onim raspravama oko Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu trebao se registrirat sad u budućem vremenu kao OPG sa naglašenom turističkom djelatnošću. Što njemu ostaje opcije? U obrt ne može ići jel to ne može biti i OPG i obrt, jel tako? Onda ako ostavi pređe u oblik obrta ima veće i veća davanja i veće troškove, ako otvara paralelno trgovačko društvo d.o.o. ili j.d.o. znači dobiva jednu administrativnu otegotnu okolnost a to je da morat će na kraju pokazivati gdje će biti tamo će evo će sad i ova porezna reforma pokazuje morat će uplaćivati onu razliku kao direktor, ili će fiktivno stavljati nekoga možda iz svoje obitelji ili nekog poznanika da bude tzv.

ne samo u tim tehničkim uvjetima i pretpostavke koje se moraju zapravo ispunit da bi udovoljilo sami minimalni tehnički uvjeti tu ima i taj pravni oblik koji također nosi sa sobom određene troškove i ja mislim da tu nepotrebno kompliciramo tamo di komplicirat ne treba. Ako prodajemo jednostavan jednostavan turizam robinzonski kao što ovdje se prvi on sam po sebi podrazumijeva tako spravljanje i hrane i svega na način da je to možda u šatoru na nekom improviziranom rešou. Ljudi žele i vole to platiti pa zašto im to ne omogućiti. Neka sami sudjeluju neka tradicijski sudjeluju u kuhanju paradajza, raznim načinima spravljanja hrane na rašljama itd. sve ono što kod mene se radi da ne govorim o ražnju itd. zašto ne, a netko bi morao imati sijalet kuhinje i svega da okrene neko tradicijsko jelo u dvorištu i da pokaže zapravo ono što ova zemlja ima za ponudit a to je jako punu. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev, izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovana državni tajniče sa suradnicima. Dolazim iz Šibensko-kninske županije u kojoj je broj poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripremanja i usluživanja hrane svake godine raste preko 10%. Njihovi prihodi rastu još više i brže, a investicije u dugotrajnu imovinu poduzetnika su preko 50% ukupnih investicija u našoj županiji. Naravno te investicije će donijeti nova radna mjesta, potražnja će biti još veća iako i sad možemo reći da se tražu sezonski radnici ko suho zlato. Već sada govore brojke da u turizmu da nam treba oko 5 tisuća radnika zapošljavati iz inozemstva, prekvalificirati 8 tisuća i zaista za svaku je pohvalu da vi podržavate i da ste čuli vapaj poduzetnika i time omogućili rješavanje problema smještaja sezonskih i terenskih radnika radi obavljanja poslova na način da se isti neće isti neće smatrati pružanjem ugostiteljske usluge. Nadalje, kad govorim o malim iznajmljivačima treba se prisjetiti da se uglavnom radi o ljudima starije životne dobi ja bi rekla i skromnijih znanja, lošijeg obrazovanja i zaista mnogi od njih ne žele biti prekršitelji i pohvalno je i ova odredba koja kaže da uvođenje ublažavanja postupanja turističkih inspektora da će ono biti bez kažnjavanja otklone li se nepravilnosti i nedostatci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru naravno u određenom roku. Nadalje, u ovom prijedlogu zakona imamo konačno rješavanje problema zdravstvenog turizma. Ne samo danas kad govorimo o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti već i sutra kad imamo upravno na plenarnoj sjednici drugo čitanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti govori se također o tom zdravstvenom turizmu o kom se već godinama kunemo a još uvijek na žalost stranci koji dolaze u Hrvatsku npr. popraviti zube moraju i dobijaju jedan račun od zdravstvene ustanove, a drugi račun od onoga tko im organizirana smještaj, hranu, prijevoz i slično. Time naravno gostu i tom korisniku usluge ulijevaju veliko nepovjerenje sve su dogovarali sa jednom a moraju plaćati dva računa i evo za pohvalu je da konačno ova Vlada odnosno dva ministra su sjela za stol i dogovorili. Upravi iz tog razloga evo apelirala bi i predložila bi da ministar turizma isto tako sjedne po nekim drugim pitanjima sa nekim drugim ministrima. Naime, pojedini ugostiteljski objekti nalaze se na jako atraktivnim pozicijama za goste, međutim jako teškim za poslodavce. Na tim lokacijama, posebno na našim otocima nema električne mreže, nema vode sve to je daleko skuplje i daleko teže nego onima kojima je to sve omogućeno. Kao što su npr. pojedini poljoprivrednici, ne pojedini nego svi poljoprivrednici, imaju pravo na agregat, na energente po povlaštenim cijenama daleko jeftinijim tako predlažem da zajedno sa ministrom financija sjedne i ministar turizma i omogući tim ugostiteljima da bar u njihove agregate koji im služe za rashlađivanje pića, za pripremanje hrane i sl., da se može dobiti i koristiti gorivo po povlaštenoj cijeni odnosno tzv. plavi dizel. Još jedna odredba koja se odnosi također isto na Ministarstvo financija. Naime, u novom prijedlogu Zakona o porezu na dohodak na jedan drugačiji način regulirat će se taj porez na dohodak o iznajmljivanja soba i apartmana, tako da više nećemo imati fiksni iznos, već će to donositi gradovi i općine. I sad npr. Gradsko vijeće Grada Vodica će donijeti odluku o visini tog poreza koji će plaćati iznajmljivač u Vodicama, a taj iznajmljivač ima prebivalište u Zagrebu, što znači da će taj prihod biti prihod Grada Zagreba. Nema logike da Gradsko vijeće Grada Vodica donese Odredbu o visini poreza koji će u biti biti prihod grada, nekog drugog grada, onog gdje je prebivalište iznajmljivača. Pa evo, ovom prilikom apel da ove dvije odredbe isto ministar turizma sjedne i razgovara malo sa ministrom financija, kako bi olakšali našim ugostiteljima i poduzetnicima. Hvala Zahvaljujem poštovanoj kolegici Branki Juričev-Martinčev. Imamo jednu repliku. Poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo podpredsjedniče Sabora. Uvažena kolegice, u vašoj raspravi ste se zapravo dotakli niz tema koje ukazuju na činjenicu da turizam nije otok. Dakle, da uopće bavljenje turizmom i bavljenje ugostiteljskom djelatnošću je usko vezano i sa svim drugim sektorima koji zapravo trebaju pomagati i omogućiti da ta djelatnost, koja je za nas izuzetno važna, bude bolja. Ova turistička sezona, između ostalog, pokazala na činjenicu oni koji su dobri i oni koji su uspješni će raditi dalje. Tržište samo regulira svoje potrebe, netko će moći iznajmljivati, netko ne. Ali ja još jedanput želim naglasiti ono što je dobro u ovom zakonu, a što ste naglasili i vi, a to je sezonski radnici, zapravo do sad su oni i u smislu prostornih vi ste krevet za njih računali kao da je krevet za turiste. Jednako tako vezano i za ugostiteljsku djelatnost, on vam je ušao kao da vam je, kao da mu pružate tu svoju djelatnost. Moramo razmisliti o stvarnosti. Oni su neki ljudi koji će doći i negdje drugdje raditi posao. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Mrak Taritaš. Odgovor poštovana kolegica Juričev-Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Mrak Taritaš turizam, ja uvijek kažem on je život. I svi mi uz obalu živimo od tog turizma i za turizam i ne možemo ga gledati samostalno i zato još jedanput pohvale Ministarstvu turizma koji je prvi puta zajedno sa ministrom zdravlja dogovorio i konačno odgovorio na veliki, na veliki, ja bi rekla pothvat, koji se zove zdravstveni turizam. Previše priče stavljali smo ga u strategiju, evo po prvi puta sada konačno će se riješiti taj problem, a isto tako bi voljela da zajedno sa Ministarstvom dogovorimo ove neke druge probleme i da naš i iznajmljivač i ugostitelj i turistički radnik ne luta sam od jednog do drugog Ministarstva, kao što to je radio do sada, nego da Ministarstvo turizma bude krovno i odgovori na sva ova pitanja. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici na odgovoru. Imamo završnu riječ…/Govornik se ne razumije/… u ime predlagatelja, državni tajnik gospodin Tonči Glavina. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS, uvaženi saborski zastupnici, ja vam se još jedan put zahvaljujem na korisnim primjedbama i vrlo konstruktivnoj raspravi, u svom završnom izlaganju ću samo dotaknuti i odgovoriti na neka pitanja koja ste postavili, a možda su, nisu dovoljno dobro obrazložena od strane predlagatelja. Dakle, kao što su koja je osnovna etencija nekakvih izmjena i koji je konačni cilj željeni rezultat. Što se tiče prijedloga i komentara koji smo imali utjecaja na gospodarstvo, to sam kratko u replici već se na to osvrnuo, ali još bi želio ponoviti, da itekako mi gledamo dugoročnu sliku, itekako gledamo koji će biti učinci vezani za same prihode odnosno rashode. Dakle, smjer Ministarstva turizma je upravo razvoj cjelogodišnjeg turizma na području cijele RH. Da bi to postigli, između ostaloga, moramo značajno razvijati posebne turističke proizvode koji nisu samo sunce i more. Dakle, sunce i more jesu naš još uvijek najdominantniji turistički proizvod, ali mi smo svojom strategijom razvoja definirali i ostale oblike odnosno ostale vrlo važne turističke proizvode koji su nam vrlo bitni za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Jedan veliki dio njih se upravo odvija na kontinentu i tzv. ruralnim područjima. Tako da kada razgovaramo, između ostalog o privatnim iznajmljivačima ili svim pružateljima usluga, jako je bitno da znate da mi u svojoj viziji i razmišljanjima imamo cijeli prostor RH. Zato imamo i nekakva…/Govornik se ne razumije/… pravila zato što su ona bitna za svih. Nama je cilj da podižemo kvalitetu i strukturu smještaja. Jer kao što sam već rekao u uvodnom dijelu, ugostiteljski objekti visoke kategorije bilježe najkvalitetnije poslovne rezultate, bilježe najkvalitetnije fizičke najkvalitetnije fizičke u vidu dolazaka i noćenja i pokazuju najkonkretniju jasnu elastičnost i prilagodbu kao objekti koji nisu fokusirani samo na jedan vršni dio sezone, nego su fokusirani na pružanje usluga praktički u jednom velikom dijelu godine. I to nam je jako bitno, upravo zato želimo podignuti kvalitetu smještaja ovom rekategorizacijom, želimo ih prilagoditi tržištu kojem, u kojem funkcioniramo i želimo im upravo ovim izmjenama motivirati ih da podignu svoju razinu kvalitete kako bi upravo tržište, kao što ste vi sami spomenuli u svom izlaganju, kako bi upravo tržište dalje reguliralo njihovu poziciju i njihovo potencijalno uspješno poslovanje. Tako da samim podizanjem njihove kvalitete podižemo konkurentnost njihove usluge, a samim time podižemo konkurentnost hrvatskog turizma. Dakle, nikad nije problem cijena, problem je samo kad cijena ne prati kvalitetu nama je cilj da nudimo da imao vrlo dobre vrlo dobre i kvalitetne cijene koje garantiranju ugostiteljsku uslugu turističku uslugu sa nekakvim dodatnim prihodima odnosno dodanom vrijednošću. Također spomenuto je u jednom trenutku izlaganja da što ćemo sa nekakvim potencijalnim izgubljenim prihodom o neobavljanju usluga polupansiona ili punog pansiona kod privatnih iznajmljivača pa da tu stvari vrlo jasno objasnimo i razjasnimo. Dakle, neće biti izgubljenih prihoda. Ovako imate jedna stvar koju možda niste upoznati pa da malo pojednostavnim. Znači, svi privatni iznajmljivači koji se bave uslugom pružanja recimo usluge polupansiona ili punog pansiona ako su registrirani sada dakle ako su legalni za pružanje tih usluga ono već sada moraju ispunjavati jedan veliki dio onih kriterija i tehničkih uvjeta koje ste vi spominjali u vašem izlaganju da, da to je definirano pravilnikom i oni ukoliko su registrirani za pružanje tih usluga u vidu tih tzv. fizičkih stvari i tehničkih oprema oni već moraju ispunjavati sada, zato što jednostavno nisu mogli dobiti kategorizaciju za to ako to nemaju. Međutim ono što oni nemaju osim tog hardvera ako hoćete možemo to i tako nazvati, oni nemaju onaj jedan tzv. drugi dio a to je softver. Odnosno nisu sastavni dio sustava minimalnih tehničkih uvjeta ne moraju brinuti o nekakvim osnovnim stvarima koje su vezane za recimo za sam namirnice kao što je recimo HASA koji regulira i namirnice i djelatnike dakle oni ne moraju evidentirati hranu odakle dolazi, na koji način dolazi, kako se skladišti, tko su dobavljači, kako se dostavlja ta hrana također ne moraju voditi nekakve osnovne evidencije o tome tko je rukovao s tom hranom, dakle djelatnici ljudi koji pripremaju te hrane u svim ugostiteljskim objektima u Hrvatskom moraju imati između ostaloga i sanitarni pregled barem jednom godišnje, moraju imati nekakvo osnovno znanje higijenskog minimuma, oni trenutno ne moraju ispunjavati nikakve od tih uvjeta, a nama naša briga je svakako i mora biti ujednačavana usluga odnosno zaštita naših potrošača tako kad naši gosti dolaze da znaju što 3 zvjezdice znači, što znači 4 zvjezdice, na nama je obaveza kao zakonodavca da se pobrinemo da je ta razina podjednaka i svugdje ista u bilo koje dijelu Hrvatske i na bilo kojoj razini kategorizacije. Tako da u tom dijelu je jako bitno da znamo i da ih tako tretiramo. Dakle, naš pristup je tu jako bitan, a naš pristup jednak prema svim pružateljima i ne smijemo se dovest u situaciju da imamo povlaštene kategorije, jer kada bi zadržali stanje, postojeće stanje koje jest ovim zakonom imamo praktički povlaštene kategorije a ponovit ću još jedan put broj privatnih iznajmljivača u RH je prešao preko 105 Tako da moramo se pobrinuti da nemamo tu povlaštenu kategoriju. I sad da kažem još jednu stvar, koja je isto bitna u ovoj raspravi a nekoliko vas se na to referiralo nekoliko puta ste koristili riječi poduzetnici ili obrtnici i tome slično, pa upravo u tome na određeni način i jest problem što mi sada privatni iznajmljivači nisu trenutno poduzetnici. Mi bi voljeli, željeli da budu poduzetnici ne iz razloga toga da ih bilo koji način dodatno opteretimo, ne upravo suprotno, nego da razvijaju svoje poslovanje jer kroz jedan takav pravni oblik i kroz daljnje širenje svog poslovanja imaju prilike da razvijaju sebe i da razvijaju hrvatsko gospodarstvo. Dakle u tom dijelu je jako bitno da da kažemo da mi njih vidimo kao vrlo bitan integralan dio razvoja i konkurentnosti hrvatskog turizma, ali naravno ne možemo to ne možemo postići ako oni ostanu na nekakvoj određenoj uvjetno rečeno nižoj razni koja je to danas. Mi želimo da oni šire svoje poslovanje, želimo da pruža, to moramo ponovit, mi želimo da oni pružaju usluge prehrane, apsolutno i da pružaju usluge i pansiona i polupansiona, ali isto tako želimo onda da kao pravna osoba ispunjavaju nekakve minimalne tehničke uvjete koji su nužni kako bi pružali na kvaliteti zvjezdica koje im mi kao ministarstvo dodjeljujemo i dajemo. Također ste spomenuli možda nekakav niži standard što se tiče kategorizacije pa ste vi zastupniče Panenić spomenuli možda hotele ili druge smještajne objekte sa nižim standardom pa jako je bitno da znate svi ugostiteljski smještajni objekti da li da govorimo ne znam o hotelu ili o marinama ili o nekakvim drugim kampovima recimo, oni svi imaju tzv. nekakvu rekategorizaciju otprilike svako 4 godine. Znači da da se u te objekte ulazi provjerava se da li su oni u nekakvom vremenskom periodu od 4 godine, da li još uvijek se pridržavaju tog standarda koji im je dan nekom kategorizacijom, jel, a jednino u ovoj kategoriji privatnih iznajmljivača mi do sada nismo imali apsolutno nikakvi dolazak u te objekte da ih provjerimo čak ni nakon 15 ili 20 godina od samih početaka jel i upravo je to naša intencija ove rekategorizacije da jednostavno netko uđe u te objekte barem jedan put ponovo i da vidimo u kakvom su zatečenom stanju i da napravimo prijedloge ukoliko je potrebno, naravno da se taj standard podigne jer ako svi ugostiteljski smještajni objekti imaju tzv. rekategorizaciju određeni broj godina onda je logično da i oni imaju tu obavezu. Tako da u tom dijelu ne bi trebalo radi razlike u vidu tko bi trebao imati priliku za rekategorizaciju tko ne. Jednostavno se moramo pobrinuti da oni svi prate svoj standard, odnosno ne nužno prate nego da ga i održavaju. Što se tiče kazni, referirali ste se na veliki raspon kazni i hvatali smo nekakvih detalja kao što je spomenut je bio ovaj radno vrijeme ili kućni red ili nešto slično. Pa jako je bitno naglasiti da smo mi tu napravili u ovom zakonu jedan veliki, veliki iskorak i Ministarstvo turizma o tome vodi i te kako računa. Naime, mi gledamo na poduzetnike, obrtnike, OPG-ovce kao vrlo važan, neizmjerno važan dio hrvatskog gospodarstva upravo one koji pune hrvatski proračun i upravo one kojima trebamo maksimalno olakšati sve ono što oni rade da to rade kvalitetnije i bolje. ovo je drugi sada zakon u koji unosimo ove formulacije, dakle a to je formulacija postupanje inspektora po načelu oportuniteta. Znači mi smo vrlo jasno sada zakonski dali uvjete odnosno kriterije našim inspektorima koji idu na teren da uopće za takve neke propuste oni ne pišu nikakve kazne 0 kuna nego da upozore, to im je sada obaveza po ovom zakonskom rješenju da za te manje prekršaje koji nisu izrazito bitni za poslovanje koji nemaju nekakav direktni negativni utjecaj prema gostima, da im se da usmeno upozorenje, jedan, dvije ili tri ili pet ili deset takvih stvari koji se evidentira u jednom nadzoru i da im se da primjereni rok otklanjanja tih nedostataka. I inspektor se vraća nazad nakon tog vremenskog perioda, ustanovljuje da je to sve skupa riješeno i oni nisu imali apsolutno nikakvu kaznu. Mi se tu njima pojavljujemo kao partneri, kao netko tko im pomaže da da funkcioniraju u sklopu sa zakonom. E sad, u slučaju da i nakon tog vremenskog perioda koji im je dan za otklanjanje tih manjih propusta. Ukoliko oni i dalje nisu uklonili te nedostatke, onda naravno mora postojati kazne i te kazne su malo redefinirane na taj način, tako da, ukoliko stvarno iz nekog razloga ne žele korigirati ono što im je već napravljeno, da budu na taj način i primjereno upozoreni ako hoćete. Što se tiče komunalnih redara, ja sam pratio vašu raspravu u prethodnom zakonu danas koji ste imali, pa ste najavili bili da ćete to spomenuti i u raspravi u ovom zakonu. Ja apsolutno razumijem vašu zabrinutost zato što, evo ja sam osobno se oko toga se jako puno angažirao u razgovoru sa kolegama iz Ministarstva graditeljstva oko toga jer oni su također bili na određeni način skeptični o tome da li je to dobra ili ne stvar. Ali ovako, prvi sam prijedlog oko uvrštavanja komunalnih redara za, između ostaloga, pri sprječavanju ilegalnog kampiranja je upravo došla sa terena iz primorskih gradova i općina koji imaju jako puno problema sa tim ilegalnim kampiranjem, gdje jednostavno do trenutka kada oni prijave to resornim ili nadležnim inspekcijama, dok s obzirom za uistinu vrlo mali broj inspektora koje mi imamo u RH u odnosu na broj pružatelja usluga. Dok inspekcija izađe na teren i pojavi se, ti ilegalni kamperi su već na nekakvom drugom ili trećem mjestu ili su upozoreni ili nešto. Imali su vrlo otežane uvjete rješavanja tih problema. Upravo zato, zbog toga smo primili primjedbe da razmislimo o tome da uvrstimo i mi smo razgovarali sa kolegama u Ministarstvu graditeljstva. Ja im se ovim putem zahvaljujem jer su uistinu razumjeli problem o kojem pričamo i željeli su nam pomoći u tome dijelu. dali mogućnost ukoliko, naravno, ti općine i gradove žele da rješavaju te probleme na svom području da se oni s time mogu baviti. Naravno da je inicijativa uvijek prepuštena jedinicama lokalne samouprave i oni su ti koji žele i mogu odlučiti da li njima treba dodatni komunalni redar ili ne, da li je ilegalno kampiranje u njihovim općinama ili gradovima njima problem koji oni žele i na taj način rješavati. Turistička inspekcija, sutra da, sutradan će to biti, Državni inspektorat će itekako nastaviti taj posao dalje raditi, ali evo ja ću vam dati primjer najefikasnijeg rješavanja problema ilegalnog kampiranja je upravo su se, najefikasnija rješenja događala kada su u suradnji na teren izlazili i do sada, dakle…/Govornik se ne razumije…bio slučaj, turistička inspekcija, komunalni redari i MUP. I tada smo imali najbolje rezultate i najbolje rješavanje problema, a nama je cilj da svi ti potencijalni ilegalni kamperi koji se nalaze na područjima da oni ne borave na tim javnim površinama ili na površinama koje kontroliraju i vode jedinice lokalne samouprave, nego da ih prebacimo ili u kamp odmorišta ili naravno da ih prebacimo u kampove. A nekad je dovoljna sama pojava komunalnog redara ili nekoga tko radi legitimaciju da se taj problem potencijalno riješi jer nekad uistinu imate situaciju gdje te, ilegalno kampiranje nije napravljeno iz neke stvarno namjere, nego možda iz nekakvog neznanja ili nepoznavanja uvjeta. Zato smo njih tu ubacili i nadamo se da će nam to pomoći u sprječavanju toga problema. Što se tiče međuministarske suradnje. Drago mi je da ste to spomenuli. Uistinu mi i nekoliko puta je spomenuto ovdje večeras upravo takvo Ministarstvo turizma odnosno turizam je gospodarska aktivnost koja veže jako puno gospodarskih sektora i djelatnosti i koja potiče i razvije cijelo cijelo gospodarstvo kroz upravo različite gospodarske sektore i djelatnosti. I Ministarstvo turizma kao takvo je resorno ministarstvo je dužno, naravno to…/Govornik se ne razumije/…tako da mi ako hoćete imamo na određeni način upliv u više-manje rad svih ministarstva, a ja, mi volimo uvijek kazati da smo, Ministarstvo turizma je to koje prvenstveno najviše brine o prihodima, jel, dok neki drugi možda malo više brinu o rashodima. Ali u svakom slučaju radimo itekako, mislim da za vrijeme trenutno mandata aktualne Vlade i ovih Ministarstava smo najviše pomaka napravili…/Govornik se ne razumije/…suradnji. I što se tiče konkretno vašeg prijedloga vezano za Ministarstvo financija i gorivo po povlaštenoj cijeni, to je, moram priznati, po mojoj procijeni jako dobar prijedlog koji do sada nismo imali, pa ćemo razmotriti što možemo napraviti po tom pitanju. Kažem, imam jako dobru suradnju sa Ministarstvom financija i uistinu sugovornika i dosta problema zajedno rješavamo. A najbolji je primjer i ovo što ste spomenuli Zakon o porezu na dohodak gdje sada je prepuštena odluka o visini, po krevetu paušalnog iznosa koji oni moraju plaćati jedinicama lokalne samouprave i to je recimo nešto što je Ministarstvo financija vidjelo iz prijedloga koji se napravilo Ministarstvo turizma za boravišnu pristojbu jer mi sada uskoro idemo, evo bit će ovdje ispred vas u ovom domu i paket turističkih zakona u kojem, kojim između ostaloga radimo i decentralizaciju gdje mi odluku o visini boravišne pristojbe prepuštamo županijama. Tako da u tom slučaju smo i o tome razgovarali, evo ja sam baš i nedavno obavio razgovor sa kolegom državnim tajnikom vezano upravo za ovaj problem koji ste spomenuli oko tih prihoda koji je vezan za prebivalište. nastavit ćemo raditi na tome s obzirom da su to ovaj, da su to zakonski prijedlozi koji su trenutno završili prvo čitanje, ali još uvijek su u proceduri, vidjet ćemo što možemo napraviti po tom pitanju, ali vjerujte da mislimo o tome jer jako je bitno da iz pozicije recimo…/Govornik se ne razumije/… privatnog iznajmljivača i to njima je to sve skupa, njima je svejedno da li govorimo o Ministarstvu turizma ili graditeljstva ili financija, njima je bitno što je njima, koliko je njima na određeni način otežano ili olakšano poslovanje koje imaju. Ali u svakom slučaju vodimo o tome računa i vodit ćemo računa i dalje. Još da malo prokomentiramo ovaj vaš prijedlog odnosno najavu amandmana vezano za privatne iznajmljivače na tzv. udaljenim područjima. Žao mi je možda što ovaj nakon prvog čitanja u Saboru nismo možda o tome malo konkretnije i više porazgovarali jer ovaj vidjeli ste da smo da smo stvarno uistinu jednu veliku većinu prijedloga uvažili. To nije baš toliko jednostavno na način kako ste vi to naveli s obzirom da potrebno je da se razrade i kriteriji i puno nekih stvari koje ne možemo baš sad u ovom trenutku se referirat, ali u svakom slučaju ćemo razmisliti, pogledat ćemo ovaj prijedlog što ste nam poslali, razmislit ćemo o tome i malo ćemo se konzultirati i vidjeti da li je moguće nešto oko toga sada u ovom trenutku, da da razgovaramo u ovom trenutku. A također zastupnik Kliman je spomenuo da zbog nekakvih drugih zakonskih promjena koje će se događati ovaj zakon neki odnosno jedan veliki broj zakona će se morati mijenjati zbog toga inspektorata i dopunjavati, tako da uvijek su to prilike da se napravi jedan korak više. Ministarstvo turizma je pokazalo vrlo jasnu volju i želju da sve stvari u Ministarstvu turizma koje su u našoj nadležnosti u zakonodavnom smislu redefiniramo, tako da ovo je sada drugi zakon iz domene Ministarstva turizma koji je mijenjan. Do kraja godine ide najava ovaj paket turističkih zakona. Dakle, to je 6 zakona koji su najdirektnije vezani za upravljanje sustavom turizma i naših naših nastojanja da kroz te zakonodavne aktivnosti učinimo hrvatski turizam konkurentnim i to je što se uistinu nije dogodilo te izmjene zakonodavne, praktički zavisi kako koji zakon, ali možda posljednjih 17.godina. smo spremni na razgovore itekako smo spremni na mijenjanje svega onoga što je potrebno da budemo što konkurentniji da razvijamo RH kao destinaciju cjelogodišnjeg turizma. Ja vam se zahvaljujem još jednom. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku na ovoj iscrpnoj završnoj riječi i temeljitoj. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo državni tajniče. Uvažavajući sve izrečeno, ja se bojim samo da ne postanemo uniformirani. Znači da naša usluga postane onakva kakva zapravo svagdje se nudi. to je strah. Jer ja sad prošli vikend bio u Njemačkoj, bio sam na gospodarstvu, bio je lokalni sajam tamo, pojednostavljeno, nigdje nisam dobio računa ni u jednom ugostiteljskom objektu, nitko ni ne daje, ni ne traži. Sve je drugačije posloženo. Žive jednostavnije. Znači, mi idemo sve to posložiti. Ja se samo bojim da jednom ćemo pitati to, ne znam, djeca će misliti da je krava stvarno ljubičasta. Znate što želim reći, nemojmo se težiti da ono što nam je tradicija, što je rečeno kolega Čuraj, što imamo neke vrijednosti koje trebamo obraniti ili da policija iziđe da ukloni ražanj s janjcima što je u Berlinu se dogodilo. Znači, malo, malo moramo uzeti taj prostor kojeg smo imali koji nas čini ono što zapravo ljudi i žele doživjeti. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Panenić. Odgovor državni tajnik Glavina. **Glavina, Tonči** Da, slažem se s vama, trebamo čuvati ono po čemu smo posebno i što nam daje dodatno konkurentnost, ali moramo isto tako vrlo otvoreno reći da, došli smo, danas smo ovdje gdje jesmo sa određenim uslugom i infrastrukturom koju smo imali. Mi smo spremni itekako da napravimo korak dalje. Dakle, a korak dalje je da postanemo i da budemo u onom bazenu, u onom krugu 20 najkonkurentnijih turističkih zemalja svijeta. A da bi to postigli, moramo neke stvari mijenjati. Moramo sačuvati i očuvati naše posebnosti i jedinstvenosti. Ali istodobno, cijeli sustav, pazite, cijeli sustav od vrha do dna moramo konstantno podizati i kvalitetu i uslugu i sve ono da odgovorimo zahtjevima današnjih turista, današnjih gostiju. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. Slijedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče. Vrlo ste iscrpno imali završno izlaganje i u prvom čitanju zakona odnosno raspravi ja sam još imala neke argumente i razmišljala da možda ovo iznajmljivanje, pa onda pansion i polupansion, da vam je, da ste zapravo u pravu jer nekako želite uvesti red. Ali sada sam sigurna u jednu drugu stvar. Probajte staviti neke kriterije ograničavajuće elemente. Za neke dijelove RH iznajmljivanje sa pansionom i polupansionom može biti pokretač razvoja toga područja. Iz jednostavnog razloga što turizam treba biti, između ostalog, i pokretač razvoja pojedinih dijelova kao što je to bilo u prošlosti. Dakle, ako stavite nekakve ograničavajuće elemente da nema u blizini nekakvog drugog objekta ili nešto. Probajte to razmišljati na taj način. Ja razumijem vašu želju da iznajmljivače uniformirate da ih možete kontrolirati, da nemate nered, da RH dobije lijepu sliku, ali probajte na ovaj način razmišljati. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Mrak Taritaš. Odgovor gospodin Glavina izvolite. Hvala lijepo. Da vidite, opet ne smijemo zaboraviti temelju intenciju i temeljni cilj, a to je da ipak na nivou svih pružatelja usluga prehrane imamo osnovne minimalne tehničke uvjete i da našim gostima praktički garantiramo i ti pružatelji usluga, a i mi kao država i kao institucija, kao zakonodavac da garantiramo da ta usluga i kategorizacija koju oni imaju ipak odgovara nekakvom standardu. I to ipak temeljni cilj ove izmjene, zato smo išli s ovim prijedlogom koji je napravljen sada. Hvala.

to se može tako na taj način provesti da bi onda zbilja dobili jedan opće prihvatljiv zakon. Ovo garantiranje što ste spomenuli. Ja mislim da bi trebali…/Govornik se ne razumije/…tržištu, gdje mi jasno moramo reći ovo je brend u kojem se poštuju sve mogući uvjeti, a ovaj ne, a sami onaj gost mora to procijeniti je li to njemu dobro ili nije i sukladno tome izdvojiti svoj novac. Nitko ni danas ne brani našim iznajmljivačima da postanu poduzetnici. Zašto oni danas ne bi postali poduzetnici ako vide da tu imaju mogućnost za razvoj i napredovanje? Ne moramo ih mi tjerati za to, ne moramo ih, ići okolo i kaž, ej ti moraš biti poduzetnik. Ne moramo. Čovjek ak neće ne mora, ali ima tu mogućnost, treba mu dati samo pravo izbora. Što se tiče uvjeta, zbilja su vrlo vrlo, ne mogu ih sada sve nabrajati, striktni uvjeti za imati ugostiteljski objekat od osoblja, od posebnih prostorija za čuvanje hrane do kupaona,

Da ne smijemo opet zaboravit kažem za sve one koji već pružaju te usluge sada i koji su kao takvi registrirani već sada oni već i ako pružaju te usluge imaju osoblje, imaju jedan veliki dio opreme to vam je definitivno, ako pogledate, možete slobodno pogledati naš Pravilnik o kategorizaciji i razvrstavanju gdje oni imaju upravo te stvari već sada zavedene problem nastaje tamo gdje imamo te pružatelje usluga koji pružaju te usluge a za to nisu registrirani i onda jednim dijelom obavljaju neregistriranu djelatnost jer registrirani su i legalni u ovom dijelu smještaja, pružanja pružanja usluge smještaja, ali su neregistrirana djelatnost u ovom djelu pružanja usluge prehrane i to automatski je i problem u nadzoru jer inspekcija recimo turistička može nadzirat registrirane a za neregistrirane djelatnost je ovaj carina međutim to će se sad sve skupa ipak riješit sa novim državnim inspektoratom gdje će taj nadzor biti sveobuhvatniji i temeljitiji. Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku, ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Još jednom zahvaljujem državnom tajniku iz Ministarstva turizma gospodinu Tončiju Glavini, pomoćnici ministra Moniki Udovičić i načelnici sektora Senki Janjanin Krkljaš na obrazloženjima i odgovorima na pitanja. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege s ovime smo iscrpili predviđene točke dnevnog reda za današnji dan. Nastavljamo sutra s radom u 9,30 ujutro sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, molim vas, kolege molim vas nisam završio još. Dakle, nastavljamo ujutro u 9,30 sati s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, prvo čitanje P.Z. broj 444. Ugodan ostatak večeri.